dopunama Zakona o kaznenom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 68 Predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Gospodin Dragutin Lesar. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj svoj prijedlog dopuna Zakona o kaznenom postupku neću obrazlagat čitajući što sam predložio, nego kroz dva životna događaja, dvije životne sudbine. Pokušat vam dokazat da ovaj prijedlog nije posljedica niti političkog nadmetanja, nego želje da doista naši propisi, naši zakoni odgovaraju trenutku i vremenu. Samo se nadam da ovaj kontekst trenutka i vremena u Hrvatskoj u pokušaju ili jedinstva borbe protiv organiziranog kriminala nitko neće shvatiti kao pokušaj da pomaže njima, a ne građanima koji su u oba ova slučaja koja zakon ili dopuna zakona predviđa ne vidi. Prvi članak, intervencije u Zakonu o kaznenom postupku odnose se na situaciju kada policija temeljem sudskog naloga vrši pretres stana, poslovnih prostora, automobila ili osobe za koje postoji osnovana sumnja da posjeduju predmete ili stvari temeljem prijave nekog drugog ili po službenoj dužnosti. Dakle, ponavljam temeljem sudskog naloga policija izvršava nalog suda i vrši pretres. Na ovaj prijedlog ove intervencije ponukao me je istiniti događaj koji se nije davno tako zbio kada je u jutro u jedan sat temeljem sudskog naloga policija izvršila pretres stana jednog građanina grada Čakovca tražeći zlatni nakit, lančić takav i takav, broš, prstenje i sve što spada u zlatninu i ženski nakit. Probudili su dva susjeda koji su bili svjedoci pretresa i nakon temeljitog pretresa stana koji je trajao duže od dva sata konstatirali da predmeti upisani u nalog suda nisu nađeni u tom stanu. Taj zapisnik potpisali su oba svjedoka kao i vlasnik stana, odnosno osoba za koje se sumnjičilo da je u posjedu traženih predmeta. Policija je spakirala stvari kao i taj zapisnik i otišli su. On ih je zaustavio na vratima, veli dajte mi jedan primjerak zapisnika. Rekli su mu ljubazno odgovorili da nema pravo na zapisnik, da po zakonu oni neće dati zapisnik njemu, nego da će ga proslijediti sudu koji je izdao nalog. Čovjek je sutradan otišao na sud, javio se sucu koji je izdao nalog. Odmah je odgovorio da on ne posjeduje zapisnik, nego da je samo od nadležne policijske stanice dobio izvještaj da tražene predmete nisu pronašli. I uputio ga je na Općinsko državno odvjetništvo. Čovjek je iz Varaždina se vratio u Čakovec i išao je u Općinsko državno odvjetništvo jer su mu rekli da oni s tim predmetom doista nemaju ništa, ne znaju zašto bi taj zapisnik bio kod njih, nek' ide na policiju, da mu policija mora dati zapisnik. Čovjek je ponovno otišao na policiju gdje su mu ponovno pročitali i protumačili zakon i rekli ne, vi nemate pravo na taj zapisnik. Pitao je čovjek da li to znači da temeljem ovoga suda kojega imate i ponovno možete izvršiti pretres mog stana noćas, sutra, prekosutra, za deset dana, šest mjeseci ili drugo pitanje kako ću ja dokazati da ste vi izvršili pretres temeljem naloga suda, da predmete koji su opisani u tom nalogu niste pronašli. Policija ga je pitala a što će vama to? Sada se ja pitam i sve nas ovdje u dvorani da li doista kada se u pretresu stana, poslovnih prostora, automobila ili same osobe ne nađu predmeti koji su se tražili minimum odnosa vlasti prema građaninu, državljaninu ove države nije to da dobije kopiju zapisnika kojega mora potpisati. Ima još jedan apsurd. Ako se traženi predmeti nađu oni se oduzimaju, oni se navode u zapisnik i u daljnjem postupku pred sudom taj zapisnik je dio dokumenata koji prati optužni prijedlog i optužnicu. Dakle, i odvjetnik i optuženi tada ima pravo i dobije i vidi zapisnik i što je tamo konstatirano. Ako si dakle kriv, ako je kod tebe pronađeni predmet koji se tražio dobit ćeš zapisnik u sudbenom postupku. Ali ako si nevin, ako je očito optužba ili sumnja da posjeduješ i da si u posjedu tih stvari ili predmeta nije točna i ako policija to ne nađe onda naš zakon ne predviđa obavezu da se osobi uruči taj zapisnik. Zašto? U čemu je problem? Postoji li mogućnost zloupotrebe? Postoji li situacija kada takvi građani kasnije moraju dokazivati da je pretres izvršen i da predmeti nisu pronađeni, pa čak da se i ne mora reći temeljem čije prijave, zašto je proces izvršen. Ali činjenica da je sukladno Ustavu samo redarstvo ovlašteno vršiti pretres stana i ulazak u stan temeljem sudskog naloga što je jako bitno ne izlazi ili ne proizlazi i obaveza redarstva da građaninu uruči dokumenat iz kojeg će se vidjeti da li je što nađeno ili ne. li to dodatni trošak? Nije. Papir je već napisan, papir je potpisan od svjedoka, ovlaštenog policijskog službenika i građanina. Samo jedan primjerak treba dati građaninu ili postoji možda obavještajni podaci zašto se to ne bi smjelo dati. Ne znam, nisam se bavio nikad špijunskim poslovima, pa ne znam. Drugi prijedlog ili članak 2. odnosi se na slučaj koji nije rijedak. Vas s desne strane želim samo upozoriti da je istu situaciju doživio i vaš član gradonačelnik Vukovara. Protiv mene ili kolege Tomljanovića je podnio netko kaznenu prijavu pod sumnjom počinjenja kaznenog djela. Što radi općinski državni odvjetnik, kolega Tomljanoviću oprostite, ali pogledi su vam se susreli, evo povlačim. Radi klevete, evo radi klevete. Dakle, nakon prijema prijave državno odvjetništvo traži od policije krim obradu, kriminalističku obradu. Policija je dužna nakon završetka kriminalističke obrade državno odvjetništvo izvijestiti o nalazu. Ako su našli elemente kaznenog djela postupak se nastavlja, ako ne vele nema ničeg. Nakon toga državno odvjetništvo donaša rješenje o odbačaju prijave. Donesla je rješenje i šalje ga podnositelju kaznene prijave ako je poznat, ako je NN, ne znam da li ide na oglasnu ploču ili kako se onda obznanjuje, ali ako je podnositelj poznat, šalje se njemu ili pak ako je po službenoj dužnosti onda samu sebe iskorištava da općinsko državno odvjetništvo prekida daljnji rad. Ali ima još nešto, još nešto bitnije. Kada policija dobije zahtjev državnog odvjetništva za vršenje kriminalističke obrade i za utvrđivanje eventualnog počinjenja kaznenog djela, oni to uvode u vaš policijski dosje. Dakle, napomena da je vršena kriminalistička obrada nadamnom je upisana u moj policijski dosje bez rezultata, dakle ne upisuje se ništa nije nađeno. Samo se konstatira da je kriminalistička obrada izvršena i to se nikada ne briše iz evidencije. To ostaje zauvijek upisano. Ima li država minimum obaveze prema građaninu izvijestiti ga u pisanom obliku da je kaznena prijava protiv njega, a nakon provedenog postupka odbačena, odnosno da je državno odvjetništvo utvrdilo da nema osnova za nastavak postupka? Ja mislim da ima. I da time nećemo pomagati organiziranom kriminalu, korupciji, švercerima droge ili ljudima. Siguran sam čak u to. Kada je se moj prijedlog pojavio u proceduri Vlada je dala mišljenje u kojem je napisala da ona priprema cjelovito rješenje u novom zakonu i da će ova dva moja prijedloga u tom zakonu uzeti ozbiljno u razmatranje. I nakon nekoliko mjeseci ozbiljnog razmatranja Vlada je na prvo čitanje poslala svoj prijedlog zakona o kaznenom postupku. Te rasprave se, nadam se sjećate. Mjesto gdje bi slična odredba trebala biti u Vladinom Prijedlogu zakona o kaznenom postupku oko davanja zapisnika nakon pretresa su članci od 81. do 88., ali u tom prijedlogu zakona u prvom čitanju o uručivanju zapisnika građaninu nema ni riječi. Onaj drugi prijedlog oko obaveze dostava rješenja ili odbačaja kaznene prijave bi trebalo biti negdje, dakle odbačaj kaznene prijave po meni u članku 225. Vladinom prijedloga koji je prošao parlamentarno prvo čitanje, ali o tome nema ni jedne riječi. Dakle Vlada očito u prvom čitanju ove moje prijedloge nije uvažila niti je ugradila u prijedlog zakona. Sada ćete vjerojatno reći kako će se to ponovno ozbiljno razmotriti i ugraditi u prijedlog zakona za drugo čitanje. Ja sam optimist i želim vjerovati da će to tako biti. Možda moje formulacije trpe nekakve dorade, popravke, možda ovi stručnjaci koji se time bave tamo ili ovdje su pametniji pa će to pametnije sročiti, ali da bi bili sigurni svi zajedno da u Vladinom prijedlogu zakona za drugo čitanje ova dva osnovna i temeljna zahtjeva budu ugrađena, onda vas molim da ovaj zakon pustite u drugo čitanje kako bi bio ravnopravan Vladinom pa ukoliko neće biti u Vladinom prijedlogu u drugom čitanju da ovdje imamo alternativu. Želim vjerovati da sam vas uvjerio kako u pozadini ovog prijedloga je samo pokušaj, moj samostalni pokušaj da kazneno zakonodavstvo u onom dijelu, posebice kada se radi, a u jednom i drugom slučaju o građanima koji su nevini, kod kojih ne postoji nikakve osnove za nastavak postupka jer su službeno, dakle ili državno tijelo, državno odvjetništvo ili policija ustanovili da ili nešto što se tražilo nisu našli ili da navodi iz kaznene prijave nisu točni imaju pravo na dukumenat kod tog istog tijela, organa represije kad je policija u pitanju ili odvjetništva da to dobe. Zanimljivo je i obrazloženje i u razgovorima koje sam imao, ali i osobnog iskustva kada sam se obratio općinskom državnom odvjetniku pa županijskom pa sve do državnom odvjetnika koji je ovakvu situaciju obrazložio ovako: "Znate gospodine zastupniče, mi nemamo običaj da odbačaj kaznene prijave prosljeđujemo i osobi protiv koje je ona podnijeta ili je vršena kriminalistička obrada." A moje je bilo pitanje, recite mi gospodo državni odvjetnici tko je taj običaj stvorio? Odakle je on došao? Iz Austro-Ugarske? Kada? Koje su to bile okolnosti stvaranja običaja? Ako je taj običaj funkcionirao i bio dobar dostatan sve do sad, je li vrijeme da ga mijenjamo? I drugo moje pitanje je je li moguće da u sklopu usklađivanja našeg zakonodavstva sa europskim taj dio ne bi bilo dobro staviti sa europskim ili je tvrdnja da ni jedna članica Europske unije, da ni jednoj direktivi ni pravim standardima Europske unije ne postoji obaveza države da svojem građaninu veli, evo tražili smo, nismo našli, evo bila je krim obrada, nisi kriv? I zanimljivo je da usmeno i na telefonskim razgovorima vam daju odgovore. Nemoj se sekirati, nema tu ničega. Takav odgovor sam dobio recimo ja. Nema tu ničega. Napisao sam da za provedbu ovog zakona u proračunu države ne treba dodatna financijska sredstva. Siguran sam da dodatno ne bi opteretilo ni policijske službenike u pisanju zapisnika jer ga tako i tako pišu niti pak državno odvjetništvo da kopiju onog rješenja o odbačaju koju šalju podnositelju prijave, dakle kopiju pošalju i osobi na koju se i odnosilo. U toj nadi i vjerovanju i potpore i puštanja u drugo čitanje, pažljivo ću saslušati raspravu pa onda u završnoj riječi još neke stvari spomenuti. Hvala. Hvala lijepa. Da li predstavnik Vlade želi obrazlagati? Ne. Vlada je dala mišljenje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podržava Prijedlog zakona o dopunama Zakona o kaznenom postupku uistinu iz osnovnog razloga što je u saborskoj proceduri u redovnom postupku prijedlog novog Zakona o kaznenom postupku i to uistinu sa, dakle uistinu novi, znači sa cjelovitim izmjenama i dopunama zakona te nema nikakvog razloga da se predmetne inicijative odnosno prijedlozi i ne uzmu u razmatranje u smislu izrade tog Konačnog prijedloga Zakona o kaznenom postupku. Inače vrijedna inicijativa zastupnika koja zapravo ide u dva pravca odnosi se na dva procesno pravna kaznena instituta. Dakle u prvoj situaciji radi se o dostavi ovjerene kopije zapisnika koji se sačinjava kod pretrage stana ili osobe, odnosno doma i ova druga situacija, dakle koja regulira način dostavljanja odnosno samo dostavljanje odbačene kaznene prijave ili pak postavljeno pitanje ili odgovor na pitanje kojim se sve subjektima obrazloženo rješenje državnog odvjetništva o odbačaju kaznene prijave treba u konkretnoj situaciji u konkretnom predmetu i dostaviti. Naime u prvoj situaciji uistinu se radi o osjetljivom pravnom pitanju i zadiranju u ustavom zajamčena prava građana i to u oblasti osobnih i političkih prava i sloboda i izričitom ustavnom odredbom određeno je da je dom nepovrediv te da samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. Slijedom te ustavne odredbe i zakon isto tako precizno regulira ovu materiju i to na način da pretrazi doma ili drugih prostora moraju biti prisutna, ponavljam moraju biti prisutna najmanje dva punoljetna građana kao svjedoci, a ti svjedoci se prije početka pretrage upozoravaju i između ostalog da paze kako se pretraga obavlja te da oni imaju pravo prije potpisivanja tog zapisnika o pretrazi staviti svoje primjedbe ako smatraju da pretraga nije nije provedena na način propisana zakonom ili da sadržaj zapisnika nije točan. Nadalje, pretrazi doma ili drugih prostora može biti prisutna osoba koja je u posjedu prostora ili boravi u njemu ili osoba koju koju te osobe ovlasti da prisustvuje pretrazi. Dakle, smanjena je već i postojećim zakonskim rješenjima na minimum mogućnost zlouporabe. Ne postoji u ovoj situaciji mogućnost zlouporabe i to bilo kakve vrste kod sačinjavanja samog zapisnika te se postavlja pitanje kojim subjektima nakon dovršetka pretrage budući da se u suštini radi i to ovdje želim naglasiti, dakle u svojoj biti se ovdje radi o dokaznim radnjama, odnosno provođenju dokaznog postupka i kome onda takav zapisnik sve u smislu subjekata kaznenog postupka kojem krugu subjekata on treba biti dostavljen. I sada druga situacija. Dakle radi se o svim onim predmetima kada državni odvjetnik odbacuje kaznenu prijavu i to bez obzira o kom se razlogu za odbačaj radi. Zakonom su propisane situacije u kojima državno odvjetništvo, državni odvjetnik dakle odbacuje podnesenu kaznenu prijavu. Međutim ovdje je bitno napomenuti da u svim tim situacijama kada se radi o odbačaju ili odbacivanju kaznene prijave, državni odvjetnik to čini rješenjem koje nužno mora biti obrazloženo. Dakle iz pisanog rješenja koje je obrazloženo, vidljivi su ne samo razlozi odbačaja koji moraju biti naravno na zakonu utemeljene same kaznene prijave nego i osobe kojima se u okviru kaznenog progona određeno djelo stavlja na teret. Sasvim sigurno ostaje otvoreno pitanje da li je potrebno o tome obavijestiti osobu koja je bila obuhvaćena kaznenom prijavom. u svom procesno pravnom smislu kazneni postupak još nije niti pokrenut kao i pitanje da li treba u toj obavijesti navoditi imena fizičkih osoba ako su oni ili one podnositelji kaznene prijave, a radi se o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti, tim više što su svi građani dužni prijaviti kaznena djela za koje se progon vrši po službenoj dužnosti, a imamo i onu situaciju naravno da su zakonom propisane i situacije u kojima je i neprijavljivanje kaznenog djela kazneno djelo. Dakle shodno svemu izloženom, a i činjenici uistinu da je Zakon o kaznenom postupku prošao prvo čitanje. Imali smo nešto i jutros prilike čuti u kom smislu će krenuti izmjene i tog propisa, u smislu konačnih rješenja i na koja sve pitanja usudio bih se reći krucijalna ili krupna koja pritišću naše društvo će on zasigurno odgovoriti, pa u tom smislu ne vidim nikakvog razloga da ne odgovori na ova dva postavljena pitanja, ali unatoč tome iz svega izloženog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju ne može podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege, uvažena predstavnica Vlade. evo ja bih kazao da zapravo ni jedan zakon nije savršen. Zakon se mijenja, život to nalaže, konačno i Vlada je uputila u proceduru koja je prošla prvo čitanje, međutim možda ono što treba naglasiti da je ovaj prijedlog gospodina i kolege Lesara upućen prije, upućen je u saborsku proceduru prije, a bavi se pa evo tematikom iako je ona uska, koja je i mene osobno zaintrigirala i zainteresirala. Naime ne vidim ništa sporno u ovom što gospodin Lesar predlaže u ova dva članka u ove dvije izmjene, čak što više složio bih se ukoliko i nadležno ministarstvo, odnosno Vlada ozbiljno razmatra da se po ovim pitanjima u prijedlogu koji ide ispred Vlade, da se uvaži i da se nađe rješenja otprilike na tragu ono što u ovim dopunama zakona predlaže gospodin Lesar. Kada govorimo o pretresu, pretresu automobila, pretresu stana, pretresu službenih prostorija, ja bih molio predstavnicu Vlade da mi objasni zbog čega je ili ispred kluba HDZ-a, jeli tako, malo je prije bilo izlaganje, zbog čega ona osoba čiji se stan pretresa, on osobno, njegov automobil, njegove službene prostorije, pa zbog čega on ne može dobiti taj zapisnik. Mislim to je meni nepojmljivo ako hoćete, ako ne zakonski, ali onda je to za mene stvar ako ništa drugo, stvar kulture. Oprostite ako je policija došla u moj stan, ako policija u tom stanu ništa nije našla, ako su tu svjedoci, sukladno zakonskim kriterijima, predstavnici policije i sada policija obavi pretres, a ja ne mogu dobiti, traži se od mene da je potpišem zapisnik, a ja taj zapisnik ne mogu dobiti. Pa mislim zar nije logično da ja taj papir dobijem. 'Ajmo primjer jedan, ako vi dođete kao pacijent kod mene, ja vas pregledam i kažem čujte ja sam utvrdio da niste bolesni i kažem vam, e pa vi čujte pa vi ne možete dobiti nalaz. Dali bi vi to prihvatili? Ja mislim da ne. Ja mislim da nema ni jedan jedini razlog da se uredu izvršio se pretres, nismo ništa u stanu našli, sačinili smo zapisnik, potpisali i svjedoci i ovlašteni predstavnik policije, ali dopustite da i ja kao vlasnik toga stana tražim o tome zapisnik. Drugi ću vam primjer navesti. Ja sam nedavno bio u situaciji gdje je Prometna policija unatoč tome što sam se pozvao na imunitet, napravio sam prometni prekršaj, bio svjestan toga i naravno kazao policiji, jel' da ne pozivajući se na imunitet, pa čak sam i upitan, imate li vi imunitet. Pa nemam imunitet za prometni prekršaj. Pa odakle mi imunitet u prometnom prekršaju, pa ja se moram ponašati na cesti kao i svi ostali građani. Međutim, u onom trenutku kada je ne znam iz kojeg razloga, ja ću ga nazvati bezobrazluk, dostigao tu mjeru da sam upitan dali imam oružje, pa sam isto kulturno odgovorio oružje, odnosno da ga imam ali da mi nije u autu, nemam ga običaj nositi nego ga pohranim na sigurno mjesto. Pa zašto idem tu gdje idem, pa kuda idem? Pa onda sam se pozvao na imunitet u onom trenutku kada su ti prometni policajci koji su bili u … ili "Kobre" ili ne znam kako se zovu, uopće mi nije bitno. Pa sam ja pitao čekajte ljudi što vi zapravo tražite? Ja sam zastupnik u Hrvatskom saboru, možete dat ću vam na uvid, pretresite slobodno auto, jer ali vi to nemate pravo. Dakle, u tom trenutku ja sam im otvorio auto, sve ono što su oni tražili. Zapisnik, svjedoci? Niti su bili svjedoci, dakle izvršen je pretres. Evo sukladno ovom, izvršen je pretres. Ja imam i dokaze za ovo što pričam, izvršen je pretres, svjedoka nije bilo. Ja sam im se predstavio tko sam, što sam, odakle sam. sam. Upozorio ih tek kod pretresa i njihovog bahatog ponašanja da imam imunitet i da me štiti ali da nemam uopće nikakvog razloga da im ne pokažem auto, sve što oni žele, ali niti sam ja dobio zapisnik, a imao sam u tom trenutku itekako pravo tražiti Zapisnik koji bi mi poslužio, ajde možda kao nekakav dokaz. Negdje. Kao što sam rekao imao sam, ako ništa drugo minimum kulturnog ponašanja. Da ne govorim o tome, dolazak policije i to u pretres, uznemiravanje susjeda, potrošeno vrijeme kod tog pretresa, a da se ne ostavlja niti jedan jedini trag. Po mogućnosti zlouporabe, ima mogućnosti zloporabe, itekako ima i to mislim da bi popis bio dugačak, ali zapravo to nije u ovom slučaju čini mi se ni bitno. Bitno je vratit ću se na početak, da ja ne vidim, a neka mi netko objasni, ni jedan jedini razlog da osoba u čiji se stan dođe, osoba čiji se stan pretresa, temeljem toga se sačini zapisnik, da ta osoba taj zapisnik ne dobije direktno u ruke. E sada, po ovom drugom prijedlogu, kada se podnosi kaznena prijava. Pa manje-više, puno puta smo i mi koji se bavimo evo ovim poslom u situaciji da netko podnese kaznenu prijavu. Podnese kaznenu prijavu odvjetništvu, odvjetništvo slijedom toga putem policije, provodi se krim obrada. I provodi se krim obrada nada mnom iz razno raznih razloga. Primjerice zbog korupcije. Svojim utjecajem na ovaj ili onaj način ja sam pogodovao da se recimo Županjska "Sladorana" prepusti, ide u Viroviticu umjesto u Osijek ili obrnuto. Policija provede istragu i to na način da tu uključi i praćenje i prisluškivanje i dakle pojednostavljujem, ne može to napraviti dok se ne skine imunitet. Pa se nadam da to ne rade dok se nekom zastupniku ili dužnosniku koji ima imunitet, dok mu dok mu se imunitet ne skine. Želim vjerovati u to, mada u posljednje vrijeme itekako dvojim dali je to baš tako. I onda se nada mnom ili nad nekim mojim kolegom koji nema imunitet, provodi čitava istraga, pa se prisluškuje, pa se on prati i onda se zaključi, odvjetništvo zaključi da nema nikakvih elemenata za kaznenu prijavu i ta se prijava odbacuje. Oprostite, zar nakon višemjesečnog praćenja misli netko da ja nemam pravo na izvješće odvjetnika, zbog čega sam ja bio sumnjiv, zbog čega sam ja bio praćen, zbog čega sam ja bio prisluškivan, zbog čega oduzimat nekom to pravo? Zbog čega ja ne mogu znati, a tko je to podnio kaznenu prijavu? A možda je podnio kaznenu prijavu da mi u životu napravi velikih problema. Ja sam imao primjerice, prije ne znam koliko, 10-tak godina, jednu kaznenu prijavu u trenutku kada se birao ravnatelj bolnice. Kada je raspisan natječaj. A možda je netko podnio kaznenu prijavu upravo zato da me diskvalificira u natječaju za ravnatelja bolnice za koju ja, uzgred rečeno, uopće nisam imao ambicije. Ali je bila kaznena prijava. E pa ako sam ja bio pod istragom, ako se nada mnom vršilo da li prisluškivanje, praćenje i što ja znam sve što policija u svom djelokrugu rade radi, a ja mislim onda kada odvjetništvo utvrdi da nema elemenata kaznene prijave jer za tu kaznenu prijavu ona nije rađena tajno da nitko ne zna. Znali su i moje kolege. Znali su i moja obitelj. Znali su i susjedi. Pa zbog čega mi ne dopuštate da ja rješenje od odvjetnika ne pokažem javno, ako hoćete ne objavim u novinama, pa kažem e to nije točno, utvrdilo se to i to. Mislim da tu apsolutno ne vidim ni jedan jedini razlog da se na takav način rješenje državnog odvjetništva ili bilo koga drugog koji je nadležan ne podnese onome tko je zapravo bio pod istragom. Međutim, u ovom prijedlogu od gospodina Lesara prijedlog ide u članak 1., kaže kada nije utvrđena osnova vezano za onaj zapisnik, vraćam se. Dakle, kada nije utvrđena osnova, nije nađen nikakav predmet koji se tražio u stanu, da u tom slučaju ovim predloženim člankom ima pravo ta osoba na zapisnik. A ja bih rekao pa ta osoba treba imati pravo na zapisnik odmah. Dakle, ne u onom trenutku, ne treba čekati optužnica dok se podigne, nego zbog čega ne vidim ni jedan jedini razlog, predmet je nađen, zapisnik je sačinjen, svjedoci su ga potpisali, i zbog čega on ne bi u tom trenutku mogao zapisnik odmah dobiti. Prema tome, da zaključim. Evo Evo ova dva slučaja i opisa, možda sam malo šire elaborirao. Želim samo kazati da klub HDSSB-a podržava ovaj Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kaznenom postupku, svjestan toga da vjerojatno se on neće usvojiti, ali isto tako apeliram ili vjerujem da će i nadležno ministarstvo i predlagatelji vezano za prijedlog Vlade uzeti u razmatranje upravo ovu problematiku i da će ga ugraditi u ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je zastupnica gospođa Ingrid Antičević Marinović. Drugi, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Lesar, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku predlagatelja zastupnika Dragutina Lesara predlaže se obvezna dostava ovjerene kopije zapisnika osobi koja je bila objekt poduzimanja radnje pretrage stana, a poduzetom radnjom nije utvrđen pravni osnov daljnjeg postupanja. Isto tako predlaže se da u slučaju odbačaja kaznene prijave državni odvjetnik obvezno pismeno izvijesti osobu protiv koje je postupak bio pokrenut, odbačaju, te ga izvijesti tko je podnio kaznenu prijavu. Ovim izmjenama bi se prema mišljenju predlagatelja osiguralo da osoba čije se prostorije pretresaju o tome ima pismeni trag i isto tako bi se osiguralo da je građanin upoznat s činjenicom da se protiv njega vodi kazneni postupak. Vlada Republike Hrvatske u svom mišljenju od 5. lipnja 2008. godine očitovala se o predmetnom prijedlogu da isti ne podržava iz razloga što će izradi prijedloga novog Kaznenog zakona uzeti u razmatranje i inicijative zastupnika Dragutina Lesara. Uvažavajući obrazloženje Vlade Republike Hrvatske, kao i činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske u zakonodavni postupak uputila Prijedlog Zakona o kaznenom postupku, da je o istom Hrvatski sabor proveo raspravu u prvom čitanju koji je zaključen 8. srpnja 2008. godine, te imajući u vidu i današnje izlaganje ministara o potrebi ugradnje još niza novina koje će uskoro uslijediti, mišljenja sam da iz tih razloga ovaj prijedlog ne treba podržati. Novi Prijedlog Zakona o kaznenom postupku bitno se razlikuje od dosadašnjeg zakona, njime se predlaže temeljita i cjelovita reforma kaznenog postupka, a jedno od ključnih novina predlaže se upravo u prethodnom postupku. Stoga ukoliko postoji bojazan da prijedlog zastupnika Dragutina Lesara nije na najbolji način već konzumiran u prijedlogu Vlade Republike Hrvatske ostaje mogućnost intervencije u drugo čitanje. Zaključno, želim naglasiti da sam suglasan sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske i ne podržavam Prijedlog Zakona u izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u tekstu kako ga je predložio zastupnik Dragutin Lesar. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, mi smo jutros ovdje saslušali dva nova ministra. Oni su najavili nove mjere i najavili su inicijativu za izmjene zakona. I svi klubovi su im u tome dali podršku. Mi možemo očekivati izmjene zakona, raspravit ćemo o njima kad dođu, ali mislim da postoji jedan načelni konsenzus da i policiji treba dati veće ovlasti, i da treba osnažiti državni aparat u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Oko toga čini mi se postoji konsenzus. Istodobno kad to radimo, mi imamo obavezu, naša je dužnost da pojačamo zaštitu nevinih, onih koji su izvan toga. Upravo u tom smjeru ide ovaj prijedlog zakona. Pretres stana a upravo je čudno da do sada takve odredbe u zakonu nema. To je propust zakonodavaca u prošlosti. Ali kad je već kolega Lesar to dobro uočio ja ne vidim nikakvog razloga ali baš niti jednog jedinog da ovo ne prihvatimo. Nema ni Vlada sadržajnih primjedbi, Vlada se uopće tome ne protivi u sadržajnom smislu. Kada je pak o podnošenju kaznene prijave riječ još postoji još veći razlog za prijavu. Pa pazite, podnošenje kaznenih prijava može biti sredstvo političke borbe. Podnesem prijavu protiv nekoga pa onda to dojavim novinarima da je protiv njega podnesena kaznena prijava pa on sutra izađe u naslovnici evo podnesena je kaznena prijava protiv političara. Zašto? Na temelju čega? I sad taj protiv kojeg je podnesena kaznena prijava on tamo šuti, kao ništa ne zna šta će se dogoditi s njime, nitko ga ne obavještava ni o čemu pa i kada prijava bude odbačena on nema pojma ni da je odbačena. A kad bi bila odbačena, kad bi ovo ušlo pa mogli bi po Zakonu o medijima tražiti da kad netko već objavi na naslovnici da je protiv nekog podnesena kaznena prijava da na tom istom prostoru objavi i tu istu informaciju da je kaznena prijava odbačena. Pa se onda mediji često puta ne bi koristili sredstvom a koriste se u difamiranju pojedinih ljudi. Prema tome, nema ali baš niti jednog jedinog razloga da se ovo ne prihvati. E sada, opet ista priča. Vlada odbija to prihvatiti jer ona će to riješiti sustavnije i ona će to kad dođe na red. Meni su se jutros najavile neke mjere i u okviru postojećeg zakonodavstva koje kreću odmah s današnjim danom. S obzirom i dobili su podršku za to. S obzirom da možemo očekivati efikasnije odgovore represivnog aparata možemo očekivati i podržavamo. Trebamo i efikasniju zaštitu nevinih i zato ima rezona da ne čekamo sada Vladu. Pa gledajte, mi smo neke Vladine zakone mijenjali. Danas ga donesemo pa ga mijenjamo za tri mjeseca pa ga opet mijenjamo za tri mjeseca jer se Vlada sjeti da je zaboravila ovo, pa je zaboravila ono. I I kakav je sad problem da ovo pustimo u prvo čitanje odnosno drugo čitanje? Kakav je sad problem da mi to eventualno izglasamo u drugom čitanju po brzom postupku. Ovo se moglo donijeti i po hitnom postupku jer ne treba ovome nikakvih velikih rasprava. Pa onda kad dođe Vladin prijedlog onda ga neće ona morati stavljati. Ako misli da ga treba promijeniti, popraviti pa neka ga promijeni onda u onom tekstu. Prihvatit ćemo ako je bolje rješenje, zašto ne bismo prihvatili. Ali zašto stalno mi moramo slušati Vlada će kad bude, dođe na red kao i u ovoj prethodnoj točci. Postoji problem ali nećemo sada to rješavati nego to kad Vlada opet, kad se ona sjeti ona će to sveobuhvatno.

dolaze vremena u ovoj zemlji kada će i djelovanje represivnog aparata i od nas zahtijevati da odgovornije obavljamo svoju ustavnu funkciju kontrole Vlade. Ne izražavam a priori nepovjerenje, ali to je naša ustavna dužnost kontrola Vlade. Prema tome, dajmo i na ovom primjeru pokažimo. Pa ovo nije bar nikakvo stranačko, ovo nije ideološko pitanje, ovo je pitanje prava zaštite građana. Pokažimo da je ovaj parlament već danas spreman ne prihvatiti baš svaku Vladinu ispriku da će ona to kasnije. Pa recimo ovdje kao parlament i vi kao parlamentarna većina pa recite Vladi, ali mi kao parlament smatramo da je ovo dobro i mi ćemo to sada prihvatiti jer se ni Vlada tome ne protivi. Pripremite se i vi kao parlamentarna većina na tu ustavnu našu funkciju koju ćemo morati obaviti svi zajedno. To je kontrola nadziranja rada Vlade u vremenima koja nam prethode, u vremenima vjerojatno pojačane represije. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Javio sam se nakon što sam odslušao prvih nekoliko izlaganja i ostao zaista iznenađen tijekom rasprave o ovom prijedlogu zakona. Nisam znao da će se javiti kolega Stazić jer ono što je on sada upravo rekao to sam imao potrebu reći. Naime, kolegice i kolege ništa, ama baš ništa nije sporno u prijedlogu gospodina Lesara, ama baš ništa. I odgađati to kao što je rekao gospodin Stazić za neko buduće vrijeme zaista je besmisleno. Kolegice i kolege, svaki će odvjetnik učiniti sve da zaštiti prava svoga klijenta pa makar on počinio i najteža kaznena djela. No, kako se ponašamo prema mirnim, korektnim, poštenim građanima ove zemlje. To je pitanje. Ja sam čak ostao iznenađen gospodine predsjedniče kad ste pročitali na početku kad smo počeli raspravu po ovoj točki da ovaj prijedlog zakona nije razmotrio naš saborski Odbor za ljudska prava. Ja osobno sam duboko uvjeren da je to matično tijelo koje je trebalo razmotriti ovaj prijedlog zakona, ne Odbor za zakonodavstvo. Ovdje se radi o klasičnoj zaštiti prava naših građana. Slažem se potpuno sa kolegom Šišljagićem da je stvar kulture da se takav zapisnik građaninu ali je stvar kulture da mu se čak i ispričamo kada se pogriješi. Svatko ima pravo pogriješiti pa i policija i ne znam tko sve ne, ali postoji onda jedan korektan način ophođenja sa građaninom i to moramo ovdje ako nigdje drugdje ovdje isticati i zato mi je jako žao da se u ovoj raspravi nitko, baš nitko od naših kolega iz Odbora za ljudska prava nije javio

Poštovane kolegice i kolege probajte se sjetiti u zadnjih godinu dana koliko puta ste pročitali pročitali novinsku naslovnicu protiv osobe te i te, direktora tog i tog, šefa, upravitelja podnijeta je kaznena prijava. I to ostaje. Nije bitno tko ni zašto? Podnijeta je kaznena prijava. I nakon mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana ta osoba čije je ime ili funkcija je bila spomenuta neće imati nikakvih mogućnosti da u tim istim novinama dokaže i pokaže vele vidite ali nije bilo ničeg. Koliko smo poštovane kolegice i kolege u zadnjih godinu dana donijeli zakona u kojima postoji odredba da netko ne može biti izabran ili imenovan na neko radno mjesto, funkciju ili dužnost ukoliko se protiv njega vodi postupak. Sjećate se vremena obično 5, 6 mjeseci prije izbora bilo kojih kako iznenada raste broj kaznenih prijava pa i anonimnih i nikad se takve stvari nisu mogle dovesti do kraja i raščistiti zato što te osobe koje su bile predmet kriminalističkih obrada za to nemaju nikakvih dokaza. Kolega Tomljanović govoreći u ime Kluba HDZ-a doista je stručno, mi Međimurci bi rekli poput izvrsnog fiškala problematizirao kome dostaviti zapisnik, kome dostaviti rješenje o odbačaju kad nije postupak ni započet i to je posao pravnika i odvjetnika. A mi ovdje u Parlamentu nismo ni pravnici ni odvjetnici nego kroz jasne zakonske odredbe upravo pokušati zaštiti one građane koji ne trebaju uslugu odvjetnika da bi dokazivali da nisu u krivu jer je to dokazala policija ili Državno odvjetništvo. I tim ljudima ne trebaju odvjetnici. Da sam danas ovdje od strane predstavnice Vlade čuo kakvo rješenje je upisano u prijedlog zakona za drugo čitanje možda bih i mogao kao čovjek i povući svoj prijedlog zakona ako sam na tom tragu. No očitovanja Vlade osim onoga iz lipnja nema. Predstavnica Vlade nije dala očitovanje dokle, zaista velika je tajna kako će rješenje u zakonu u drugom čitanju biti. Ali ovo je klasični primjer da i dobre ideje i prijedlozi ne prolaze jer je uvijek krivi predlagatelj. Dolazi ili s krive strane ili iz krive pozicije ili će se to rješavati naknadno kada netko drugi koji još čita naše zakone a ne samo mi uoči da nam je to promaknulo. Ja dakle ovaj prijedlog zakona neću povući što znam da ćete ga vi sutra sigurno odbiti i činjenicom da predstavnica Vlade danas je odšutjela. To je samo dokaz da je u Vladinom prijedlogu za drugo čitanje ovaj problem neće biti riješen. Mi ćemo dakle dalje biti u situaciji da jedno takvo elementarno ljudsko pravo što je kolega Dorić i Stazić s pravom upozorili nismo zaštitili zakonom, a oni koji misle da tu nema zloupotreba gadno se varate. Ima ih jako puno. Bit će ih još više. Jer sad svi oni koji su se služili tim metodama bit će ohrabreni nespremnošću Vlade i parlamentarne većine da prihvate zakonsku zaštitu nevinih građana. Hvala lijepa. vala lijepa. HZaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se ispune uvjeti. Dame i gospodo zastupnici najavio sam da bi sutra u 9 i 15 zastupnici bili u sabornici jer u 9 i 30 će se Saboru obratiti predsjednik Slovačke Republike gospodin Ivan Gašparović pa molim klubove i zastupnike da doista i budu tada u sabornici ujutro. A Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima koji je sada na redu bi trebao biti, prvo čitanje P.Z. broj 114, predlagatelj zastupnik Ante Kotromanović, jer predlagač je, nije, nije tu, na putu je i Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći koji je predložio Klub zastupnika SDP-a također ćemo odgoditi na prijedlog predlagatelja tj. Kluba zastupnika SDP-a koji je i pismenim putem obrazložio zbog čega traži odgodu rasprave o ovoj točci dnevnog reda. Zbog poodmaklog vremena i obveza koje imam i imaju drugi sada bi prekinuli sjednicu. Nastavili bi je sutra nakon istupa gospodina, obraćanja gospodina Predsjednika Slovačke Republike sa točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, prvo čitanje P.Z. br. 121. Predlagatelj također zastupnik Dragutin Lesar. Dakle sutra nastavljamo. Želim vam svima ugodnu, ugodnu